Josip (SDP)** Prijedlog Odluke u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "U ime obitelji". Predlagatelj Odluke je Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Izvješće ste primili na sjednici. A predsjednik odbora kolega Peđa Grbin će obrazložiti odluku. Izvolite. Zahvaljujem. Člankom 87. stavkom 3. Ustava Republike Hrvatske propisano je da će Hrvatski sabor raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži 10% od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Dana 22. listopada 2014. godine predsjednik Hrvatskog sabora zaprimio je zahtjev građanske inicijative "U ime obitelji" za raspisivanje referenduma o izmjenama Ustava na način da se Ustav izmjeni u djelu koji se odnosi na način provođenja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. A inicijativa je uz zahtjev dostavila i potpise, 380 649 birača koji traže raspisivanje referenduma. Nakon primitka takvog zahtjeva Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora je kao matično radno tijelo na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskog sabora dužan utvrditi i jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma. Kao što je rečeno građanska inicijativa tvrdi da je raspisivanje referenduma svojim potpisima zatražilo 380 649 birača što da je više od 10% od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Takav broj sukladno uobičajenoj parlamentarnoj praksi tek treba provjeriti pred nadležnim tijelima, odnosno pred Ministarstvom uprave i drugima koji su dosada u suradnji sa ministarstvom vršili provjeru potpisa. Vezano uz amandman koji smo zaprimili, ovo nije definitivan broj potpisa. Ukoliko Ustavni sud donese odluku, očituje se da se radi o relativno dovoljnom broju potpisa tek tada će uslijediti provjera vjerodostojnosti kao što smo dosada više puta činili. Međutim, Odbor za Ustav kao predlagatelj ovog akta drži da brojke od 380 649 birača ne predstavlja 10% od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Naime, prema podacima Ministarstva uprave, na dan 05. listopada 2014. godine u našoj je državi bilo evidentirano ukupno 4 milijuna 527 tisuća 129 državljana s navršenih 18 godina. Danas sam imao prilike slušati raspravu i žao, jako mi je žao što određeni kolege ne razumiju osnovne pojmove i osnovne razlike između toga što su državljani, a što su stanovnici. tisuća 129 državljana ne odnosi se na stanovnike RH. Broj stanovnika se utvrđuje popisom stanovništva, odnosno evidencijom Ministarstva unutrašnjih poslova, a nadam se, nadam se da smo svjesni da dio tih stanovnika nisu državljani RH. Neki su državljani država članica EU pa imaju pravo sudjelovati u političkom životu RH, primjerice sudjelujući u lokalnim izborima ili u izborima za Europski parlament, a dio tih stanovnika nisu niti državljani država članica EU pa ne sudjeluju ni na koji način u političkom životu RH. Također, nadam se da smo svi svjesni da državljanom RH može biti i netko tko živi izvan granica RH, a dok je na snazi sadašnji članak 45., stavak 1. Ustava, propisano je da upravo svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina bez obzira na to gdje žive imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor, predsjednika RH i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu u skladu sa zakonom. Iako je meni osobno kao i većini članova odbora koji su sudjelovali u raspravi nedvojbeno da se broj od 10% birača mora utvrđivati u skladu s člankom 45., stavkom 1. Ustava, u javnosti se pojavila teza da to nije točno. Zbog toga, a kako bi u pogledu ovog referenduma i ubuduće dok ne promijenimo Ustav na način da propišemo fiksan broj birača koji trebaju poduprijeti jednu građansku inicijativu, otklonili svaku dvojbu u pogledu potpore koja je potrebna za raspisivanje referenduma, Odbor za Ustav predlaže da Hrvatski sabor sukladno članku 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu sudu RH zatraži od Ustavnog suda RH da utvrdi jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 87., stavka 1. do 3. Ustava za raspisivanje državnog referenduma na temelju zahtjeva građanske inicijative "U ime obitelji". Detaljniji razlozi za takav zahtjev … su navedeni u obrazloženju prijedloga odluke koji vam je dostavljen. Prije nego što završim svoje izlaganje, dopustite mi jednu opasku u pogledu ove inicijative. Naime, prošle godine kada nije bilo dvojbeno da je njihovu inicijativu podržalo više od 10% birača, predstavnici inicijative u "U ime obitelji" su prilikom primopredaje potpisa inzistirali da se u zapisnik navede da prilažu i 36 popisnih knjiga birača bez prebivališta u RH. Tada im nije smetalo niti što su ti birači podržali referendum, niti što su i odbor i ministarstvo i Vlada i Sabor te birače brojali u ukupan broj birača koji su poduprijeli inicijativu. Danas im smeta. Nadalje, prije početka prikupljanja potpisa za ovaj konkretni referendum, predstavnici inicijative su javno govorili kako im je potrebno najmanje 430 tisuća potpisa jer da to predstavlja 10% birača u RH. Kada taj broj nisu prikupili, promijenili su ploču. Stoga, a upravo kako bi se pro futuro otklonila svaka dvojba oko potrebnog broja potpisa, Odbor za Ustav predlaže Hrvatskom saboru da u skladu s člankom 95. Ustavnog zakona, a u duhu odluke Ustavnog suda od 13. siječnja 2014. godine usvoji ovaj prijedlog, odnosno i od Ustavnog suda zatraži donošenje odluke u

Danas popodne na klube je došao amandman troje zastupnika HDSSB-a na prijedlog odluke Odbora za Ustav i ja ću svom klubu zastupnika predložiti da podrži ovaj predloženi amandman na odluku Odbora za Ustav neću ulaziti u spor u broju potpisa koji je potreban da bi referendumska inicijativa bila pravovaljana, nego ću podsjetiti na sljedeće. Do sada smo uvijek imali nepisano pravilo i praksu, nigdje upisano, da se prvo išlo na kontrolu broja potpisa pa je onda Sabor mogao donijeti odluku o raspisivanju referenduma ili pitanje uputiti Ustavnom sudu i tako smo radili. Ja sam u nekoliko navrata predlagao da istovremeno radimo i kontrolu broja potpisa i zatražimo ocjenu ustavnosti ako je sporno nekome u Saboru bilo je rečeno da to nije moguće zbog odredbe članka 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu jer on predviđa da se Sabor Ustavnom sudu može obratiti u slučaju i to samo u slučaju kada je prikupljeno 10% potpisa birača. To je bio argumenat zašto idemo najprije kontrolirati pa onda propitivati ustavnost pitanja. Ovaj put smo na odboru i uz moj glas za, da budem do kraja otvoren, odlučili da idemo pred Ustavni sud s upitom da li su ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma bez kontrole broja prikupljenih potpisa prihvaćajući činjenicu da je 380 tisuća potpisa predano predsjedniku Hrvatskog sabora. Da li je dvojba o broju potrebnih potpisa je u Saboru među klubovima zastupnika i saborskih zastupnika ili u javnosti? Doista, gdje je ta dvojba prisutna? Na Odboru za Ustav ne vjerujem da od svih prisutnih i svih članova Odbora za Ustav je bilo dvojbe, kao i u dosadašnjoj praksi, koliko je to potpisa. Čini mi se da ovim postupkom sada obraćanje direktno Ustavnom sudu se zapravo želi samo napraviti da u izbornoj godini presječe dvojbu o potrebnom broju potpisa iz političkih razloga nismo spremni u Saboru nego to prepuštamo Ustavnom sudu. I zbog toga ponuđeni amandman koji poboljšava tekst odluke u članku 1.koji zahtjeva ili predlaže, sugerira, da Sabor od Ustavnog suda istovremeno zatraži odluku o tome da li je ponuđeno referendumsko pitanje u skladu sa Ustavom i da li su ispunjene sve pretpostavke iz članka 87.stavka 1. … Ustava cjelovito rješenje jer tada Ustavni sud u jednom odlučivanju može odlučiti o svemu. Odgovoriti na dvojbu da li je pitanje dopušteno i da li su stvorene sve pretpostavke za održavanje takvog referenduma. Ako ne bi tako postupili mogli bi doći u sljedeću situaciju, da nakon odluke Ustavnog suda morat ćemo izvršiti provjeravanje brojeva potpisa, Sabor će ponovo o tome raspravljati i odlučivati i tada se u toj raspravi može postaviti pitanje dopuštenosti ponuđenog referendumskog pitanja, što znači da bi ponovno išli na Ustavni sud da ponovno propituje odnosno utvrđuje da li je pitanje dopušteno. I ovim kratkim amandmanom na tekst odluke mislim da Sabor u cijelosti daje na propitivanje Ustavnom sudu dopuštenost pitanja i odgovor na pitanje koliko potpisa je potrebno prikupiti prikupiti za državni referendum. I točno je da bi nakon te odluke sve dvojbe, rasprave i natezanja nestala. Što se tiče obrazloženja predlagatelja oko broja potpisa u amandmanu predlagatelja u amandmanu tu imamo određene rezerve, ali to je obrazloženje. Tekst ponuđenog amandmana smatram da poboljšava odluku Sabora u trenutku kada umjesto nas prepuštamo da tu odluku donese Ustavni sud. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega, pa ja osobno smatram da nije prikupljen dovoljan broj potpisa. Međutim i na sjednici odbora je bilo članova, doduše vanjskih, koji su tvrdili da 4 milijuna 527 tisuća ne predstavlja ukupan broj birača u RH, dakle i na sjednici odbora je bilo osoba, sudionika, članova odbora koji su tvrdili da to nije ukupan broj. Da je Sabor odbio raspisivanje referenduma, a to odbor ne može učiniti to mora Sabor, svejedno bi imali postupak pred Ustavnim sudom koji bi pokrenuo netko drugi, imali bi natezanja, imali bi pitanja, imali bi prepucavanja u javnosti. Osobno sam smatrao, a smatram i danas da je to trebalo odnosno da je to potrebno izbjeći. Ako Ustavni sud kaže da je 380 tisuća potpisa dovoljno provest ćemo redovnu proceduru, htjeli vi ili ja to ili ne, provest ćemo proceduru onako kako moramo. Dakle, dvojbu oko formalne ispravnosti možemo i moramo rješavati odmah, meritum ne, meritum dolazi nakon što se utvrdi formalna ispravnost zahtjeva. To su osnove procesnog prava svakog i parničnog i kaznenog i upravnog i svakog drugog. Hvala. Poštovani kolega Grbin, prvo je sramota što klubovi zastupnika danas nisu ovdje da javno ne iznose svoje stavove i teško je sada nazrijeti kako bi se tko ponašao da dođe do … Doista nije korektno da parlamentarne stranke nisu u stanju izraziti svoj stav ni na odboru ni na ovoj plenarnoj raspravi. Razlozi, druga stvar. Točno je i da definicija u Ustavu, ali i u Zakonu o referendumu nakon donošenja novog Zakona o popisu birača odnosno registru birača stvara dvojbe. Ja isto dvojbu nemam, ja isto smatram da nije prikupljen dovoljan broj potpisa. Ali sada ne raspravljamo i podržavanje amandmana nije u svrhu rješenja te dileme, nego promjeni prakse koje smo u Saboru imali i prijedlogu amandmana koji po meni poboljšava odluku koju je odbor predložio, a Sabor bi trebao usvojiti. I nisam rekao da je Sabor trebao odbiti raspisivanje referenduma nego da jednim te istim obraćanjem Ustavnog suda rješavamo dvije dileme dopuštenosti pitanja i stvorenih uvjeta odnosno pretpostavka za raspisivanje referenduma. To amandman nudi i o tome sam govorio. I morat ćete se složiti sa mnom jer Ustavni sud on on postupa kao i svi drugi sudovi. Mislim da Ustavni sud ne bi imao ništa protiv da dobije i ovakav upit od strane Sabora kakav je predložen u amandmanu. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Dražen Đurović. Hvala poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovane preostale zastupnice i zastupnici. Malo mi je žao što je sada vrijeme rasprave o ovoj točci no to se relativno često događa kod ovakvih i sličnih točaka dnevnog reda da se nađu u ovo nevrijeme poslije oko 20 sati ili kasnije. Ono što mislim da trebamo ipak još jednput razlučiti, a to je da priča o inicijativi, o raspisivanju referenduma o izmjeni izbornog zakonodavstva i odluka koja sada na dnevnom redu je samo Odluka o raspisivanju referenduma. Dakle iz ovog bi slijedilo kada bi bilo prihvaćeno da se raspisuje referendum na kojem hrvatski građani odlučuju i izabiru. Prema tome tek onda dolazi zapravo stvar samog izbora i većina koja bi o tome, hrvatskih građana, koja bi o tome odlučivala. Danas smo cijeli dan razgovarali o hrvatskim građanima, o onome što hrvatska javnost od nas očekuje, o promjenama izbornog zakonodavstva, o nezadovoljstvu hrvatskih građana sadašnjim izbornim sustavom, traženjem veće participacije u neposrednom odlučivanju. A ova inicijativa zapravo nudi samo jednu alternativu, jedan model izbornog zakonodavstva koji kada bi bio prihvaćen zapravo ide na referendum. Dakle za tu inicijativu prikupljen je ogroman broj potpisa hrvatskih građana, dakle tih 380 tisuća, to je zaista jedan velik broj potpisa koji nisu skupljeni i skupljani samo na području Republike Hrvatske dakle koje zakon ne omogućuje da se skupljaju izvan granica Republike Hrvatske. Hrvatske. Također zahvaljujem kolegi Lesaru što se dobro zapravo nadovezao, mi smo tu priložili, uopće neću ulaziti zapravo u tu dvojbu s obzirom da su sada ovakve okolnosti da nas nema i da je već kasno, broja, zaista realnog broja birača, koliko mi imamo stanovnika, koliko mi imamo birača. No moram a ne mogu ne reći ipak i da današnja većina saborska, većina saborska, apsolutna većina počiva na milijun glasova ili 950 tisuća glasova hrvatskih birača a mi dovodimo u pitanje da li je tih 380 tisuća je li to 10%, pa nije nam to baš puno, najbolje bi bilo da jedno milijun i pol glasova glasova treba skupiti da bi ljudi o nečemu uopće mogli izaći na referendum i o nečem imali pravo odlučivati bez obzira kako onda o tome odlučili. Zaista je, nije vjerodostojno da u primjeru jednog referenduma provodimo jedan postupak a u primjeru sljedećeg, referendumske inicijative provodimo drugi postupak. I ovaj naš prijedlog je zapravo relativno jednostavan kada se obraćamo Ustavnom sudu. A mi se ne obraćamo Ustavnom sudu sa traženjem da nam da tumačenje da li je ovaj broj 10% nego da nam Ustavni sud razriješi dvojbu koliko je to 10%. Pa puno je vjerodostojnije da se, dakle ono što Ministarstvo uprave nam ne može odgovoriti, dati jasan odgovor ili Ministarstvo unutarnjih poslova ili Hrvatska država bez obzira koje tijelo ju predstavljalo, mi ćemo od Ustavnog suda zatražiti da nam kaže Mi Ustavnom sudu ne postavljamo egzaktno pitanje, mi pred njega otvaramo zapravo dvojbu o tome koji broj je potreban da bi ispunio kvotu od 10% hrvatskih birača, birača na području Republike Hrvatske. Prema tome naš prijedlog amandmana je da se u ovu odluku zapravo u prvoj ovoj točci zatraži od Ustavnog suda jednostavan odgovor na pitanje dakle da li je sadržaj referendumskog pitanja u skladu sa Ustavom i da li je broj ovih potpisa koji su predani predstavlja tih traženih 10%. I mi time zapravo razrješavamo tu dvojbu s jedne strane, ukoliko dobijemo negativan odgovor zapravo stvar sa referendumskom inicijativom je završena. Ukoliko dobijemo pozitivan odgovor imamo dovoljno vremena da provedemo postupak i da se taj referendum održi zajedno sa predsjedničkim izborima što bi zapravo uštedjelo znatna sredstva hrvatskim građanima i hrvatskim poreznim obveznicima. Ne treba se bojat toga da se referendumi provode zajedno sa izborima jer je to jedna praksa koja se događa u mnogim državama a ne samo jednog ovakvog državnog referenduma već je praksa u cijelom nizu država da se svi državni i lokalni referendumi provode zajedno sa izborima. Pod 1 zbog troškova ali i pod 2 zbog visoke izlaznosti glasača. Prema tome, nije ista stvar ako će o nekom pitanju odgovor na to pitanje dati 15% glasača koji će izići radi tog pitanja ili ako će 60% glasača koji izlaze na izbore odgovoriti odgovoriti na ona referendumska pitanja koja pred njih stavimo gdje ćemo dobiti potpuno onda i vjerodostojan zapravo odgovor tih naših hrvatskih građana odnosno glasača što misle o nekom pitanju. mislim da je tu zapravo jedan prostor da neovisno sada o ovim građanskim inicijativama mi zapravo iskoristimo taj prostor da od hrvatskih građana dobijemo odgovor i na još neka pitanja ili neke krupne odluke koja ova ili možda neka sljedeća Vlada treba donijeti a za njih bi se tražio i društveni legitimitet od ljudi ne samo posredno preko izbornog sustava. Dakle predlažemo da se ovaj amandman uvrsti i mislim da će zapravo njegovim prihvaćanjem u odluku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u značajnoj mjeri se ubrzati, olakšati, pojednostaviti postupak i zapravo da ćemo dobiti odgovor od Ustavnog suda u cijelosti kojim završavamo zapravo ili rješavamo ove dvojbe koje danas postoje. Hvala. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Đurović, dobro ste obrazložili i ovaj amandman i u svezi pitanja koje nas evo muči. Ja kad slušam gospodina ministra Bauka u svezi broja birača pa onda stanovnika, pa broja državljana, pa broja glasača, pa ja više ne znam što se to ne događa i koje se sve brojke ne spominju, od 4,5 milijuna do izvješća Državnog zavoda za statistiku koji govori o 3,5 milijuna odraslih dakle punoljetnih osoba u Republici Hrvatskoj, dakle 800 000 je onih koji su mlađi od 18 godina. Ali maloprije smo raspravljali na klupama o prijedlogu dakle Laburista i IDS-a o jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i onda vidimo da ovdje kaže da ukupno birača u Republici Hrvatskoj, a na to se i odnosi ovaj amandman je 3 milijuna 760 tisuća. Ja ne bih tako kategorički tvrdio, na kraju krajeva Ustavni će sud odlučiti zapravo o tome, dakle ne želim prejudicirati je li to 10%, dakle 376 ili 380 tisuća, o tome će odlučiti Ustavni sud. Kamo sreće da nas ima kao u nekim susjednim zemljama, puno više birača, ali s obzirom na sve ono što ste događa u državi, na iseljavanje i to, bojim se da je i taj broj 380 000 daleko više od 10%. Zbog toga podržavam naravno u ime kluba ovaj naš amandman i podržavam poglavito to što ste izrazili želju da se ukoliko Ustavni sud odluči tako da pozitivno odgovori i na referendumsko pitanje, dakle i na da je broj potpisa dovoljan, da imamo referendum upravo kada budu predsjednički izbori. **Zgrebec, Dragica da, nisam htio posebno nabrajati jer je zapravo navedeno u materijalu da birače s prebivalištem u području Republike Hrvatske u više izbornih ciklusa evidentirano je oko 3,7 milijuna u nekoliko zadnjih u nekoliko zadnjih izbornih ciklusa parlamentarnih i euro izbora tako da stvarno, a ako imamo 3 milijuna i 450 tisuća punoljetnih stanovnika, prebrojili smo svakog jednog po jednog i nije nam promakao nijedan. Ako imamo toliko i osiguranika u zdravstvenom osiguranju. Prema tome mislim da su tu stvari potpuno jasne, a sve zapravo sve ovo dalje da je puka ekvilibristika, vjerojatno i dio manipulacije. Kolega Branko Hrg. Nije prisutan pa gubi pravo rasprave po ovoj točci. I završno, predsjednik Odbora Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice. Doista sam očekivao da neću vas sve morati zamarati završnim izlaganjem, međutim nakon ovoga što sam imao prilike čuti u izlaganju uvaženog kolege, to moram učiniti. krenimo redom. Poštovani kolega, gdje u zakonu piše da nije dopušteno prikupljati potpise izvan granica Republike Hrvatske. Pročitajte Zakon o referendumu, nađite mi tu odredbu i pročitajte mi zabranu. Nema je. Nema je, a da je nema vidljivo je iz postupanja Odbora za Ustav, Ministarstva uprave, Državnog zavoda za statistiku, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora kada su potpise koji su prikupljani izvan granica Republike Hrvatske prihvatili kao jednako valjane, kao i one potpise koji su prikupljeni unutar granica Republike Hrvatske. Uvaženi podnositelji zahtjeva su prije godinu dana namjerno istaknuli, izdvojili i posebno predali popisne knjige prikupljenih potpisa izvan Hrvatske. Da li ih je itko nakon toga izdvojio? Naravno da nije, jer se radilo o potpisima koji su dali punoljetni hrvatski državljani koji imaju biračko pravo. Treba Ustav čitati s vremena na vrijeme kolege. E sad vratimo se na dvojbu. Klub zastupnika SDP-a je dvojbu oko broja potpisa davno htio razriješiti. Prije otprilike godinu dana smo bili na korak do toga, ali vi ste od toga u zadnji čas odustali, predstavnici Kluba zastupnika HDSSB-a. Odustali ste između ostalog od toga da promijenimo broj potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma i da ga smanjimo na 200 000, a danas pametujete. Jeste kolege, odustali ste, javno ste to objavili i niste glasovali. Odustali ste od toga, nemojte se sad praviti da je bilo drugačije. U ovom predmetnom slučaju Ustavni sud će odlučiti i reći što je 10% ili neće. Ustavni sud ima pravo odlučivati onako kako on smatra shodnim, ne vi, ne ja. Ustavni sud ima pravo reći prikupljen je dovoljan broj potpisa i tu staviti točku, a može ući u obrazlaganje, može ući u obrazlaganje ne, nije prikupljen dovoljan broj potpisa i reći nam što je dovoljan broj potpisa. Mi to ne možemo znati dok tu odluku ne dobijemo i vidimo, a kad ju dobijemo tada ćemo ju poštovati kao što smo dužni i provest ćemo proceduru koja je propisana Ustavom, Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu, Zakonom o referendumu i parlamentarnoj praksi koju je kroz posljednjih nekoliko godina usvojio Hrvatski sabor. Za kraj, ja bih volio da svih ovih dvojbi nemamo, volio bih to, ali ih imamo. Ustav nismo promijenili, nadam se da ćemo u sljedećem sazivu Sabora biti razumniji i da ćemo to učiniti. A što se tiče rokova, da ste proučili Ustavni zakon o Ustavnom sudu znali bi da postoji rok u kojem Ustavni sud donosi odluku. On je otprilike 30 dana. dana. Nakon toga također i rok u kojem Hrvatski sabor ne može raspisati referendum. Rok za raspisivanje referenduma ne može biti kraći od određenog broja dana, pa kad zbrojite ta dva roka onda vam je jasno zbog čega se ovaj referendum ni u kom slučaju ne može održati kada i predsjednički izbori. Hvala. Kolega Grbin, koliko Vlada SDP-a i njegovih partnera odugovlači sa predsjedničkim izborima i objavom datuma predsjedničkih izbora ja imam osjećaj da bi to lako moglo biti ispunjeni ti svi rokovi o kojima vi govorite i odluka Ustavnog suda, a i odluka Hrvatskog sabora ukoliko pod uvjetom da Ustavni sud pozitivno odgovori na ovaj amandman, da dade pozitivno mišljenje o referendumskom referendumskom pitanju i o broju glasača. Odlukom Ustavnog suda mi bismo definitivno i konačno jednom zauvijek riješili, barem po ovim zakonskim odredbama koliko je, dakle potpisa potrebno za provođenje referenduma. To bi onda važilo za svaku buduću inicijativu koja bi se vodila u svezi raspisivanja nekog novog referenduma. Vaša primjedba da su se organizatori onoga prošlog referenduma iste inicijative "U ime obitelji" hvalili kako su skupljali potpise izvan države ne drži vodu. rekli gdje piše da nije potrebno skupljati potpise izvan Republike Hrvatske. A gdje piše da je potrebno skupljati potpise? Ako vi imate dovoljan broj potpisa u Hrvatskoj a zašto bi skupljali u inozemstvu, pa to je skup postupak poglavito ako se radi kako netko reče iz vaše koalicije skupljanju potpisa na opskurnim mjestima mjestima što je zaista vrlo zanimljiv pridjev, opskurna mjesta. Mislim da već jedanput zaista i slažem se sa vama trebamo jednom zauvijek riješiti tu kvotu, taj cenzus koliko je to 10% u Republici Hrvatskoj

potporu skupljati tamo gdje to nije izrijekom zabranjeno, odnosno gdje je zakonom dozvoljeno. A zakon u člancima koji su u njega naknadno umetnuti, to su članci 8a., b, c, d itd. ne zabranjuje prikupljanje potpisa izvan granica Republike. To da ta zabrana ne postoji prihvatila su sva ona tijela koja sam vam prije pobrojao. A sad ne možete mi odgovoriti, ali zamislite malo da pred vas, a na jednom ste štandu za prikupljanje potpisa, da pred vas dođe državljanin Republike Hrvatske koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj već recimo u Bosni i Hercegovini, da li bi mu uskratili pravo da se potpiše. Naravno da ne bi, jer on temeljem članka 45. stavak prvi Ustava Republike Hrvatske ima isto pravo sudjelovati u izbornom procesu, a pogotovo u glasovanju na državnom referendumu kao vi ili ja koji imamo prebivalište u Republici Hrvatskoj i za mene dvojbi nema. Hvala. Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa mislim da nema potrebe za govor o tome kako netko pametuje. To je pomalo nepristojno i nije vrijeme da tako razgovaramo. Mislim da jasno piše da se radi o 10% birača u Republici Hrvatskoj, dakle ne birača u Munchenu, Bosni i Hercegovini ili Makedoniji, nego birača u Republici Hrvatskoj tako da nema razloga oko toga uopće da se uzrujavamo. Ovaj amandman je zapravo pokušaj konstruktivne pomoći u rješavanju i zatvaranju ovog pitanja i da zapravo što je moguće brže ubrzamo ubrzamo tu proceduru, riješimo. Pa mislim da je na kraju i vama u interesu da se to zapravo što je moguće brže, jednostavnije riješi, nego da se ta trakavica oko toga razvlači još mjesecima. A drugo, kada je riječ o našoj ulozi u ustavnim promjenama ja mogu reći da sam silno ponosan na svoju ulogu oko neuspjeha vaših ustavnih promjena i oko zaustavljanja vašeg pokušaja da ugasite referendume, da spriječite izručenje Perkovića i vrlo sam ponosan na to i zasigurno bih sve učinio i ponovo da te vaše promjene ustavne koje su tada bile na dnevnom redu ne prođu i neće ni proći što se mene tiče. Hvala. Peđa (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa zanimljiv je način gašenja referenduma tako da predlažeš smanjenje broja potpisa za raspisivanje referenduma. Nisam baš briljirao u logici kad sam je učio u srednjoj školi, ali ovo barem shvaćam. Međutim, poštovani kolega jedan veliki pravnik, pravni teoretičar je u 19. stoljeću definirao tri elementa države. Jedno je suverenost, drugo je teritorij, a treće su njeni državljani. Meni je nevjerojatno da ja član SDP-a danas od vas članova HDSSB-a moram braniti pravo državljana Republike Hrvatske koji žive izvan njenih granica da sudjeluju u političkom procesu u Republici Hrvatskoj. Najblaže rečeno smiješno tim više što se nas proziva da smo ne Hrvati, da mrzimo ove koji žive izvan granica Republike Hrvatske, a to najblaže rečeno nije tako. Pa evo govorit ću vam i na svom primjeru. Moja sestrična, moja tetka žive u Ljubljani. Zar mislite da bi njima trebalo uskratiti pravo kao hrvatskim državljankama da dođu u Pulu i potpišu zahtjev za određeni referendum? Ja mislim da ne bi. Ali kažem, sad znam, evo vi ste osobno sudjelovali, vi ste osobno doprinijeli tome da ne smanjimo broj potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma. Nadam se da će na vaše mjesto uskoro doći netko razumniji i da ćemo onda imati prilike Ustav urediti onako kako treba, a evo ako sam vas uvrijedio time što sam rekao da pametujete doista vam se ispričavam. Hvala. **Zgrebec, Dragica Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke ćemo glasati najvjerojatnije sutra. Kolegice i kolege, sutra ćemo nastaviti raspravu u 9,30 Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Hvala lijepa i laku noć! Hvala